първоначално залегналите точки от дневния ред, които драстично се разминават с очакванията на българските граждани, предлагаме и обсъждането на седмичната програма да бъде предавана пряко по Българската Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Правя формално предложение за прегласуване. Уважаеми колеги, вероятно не разбрахте предложението на колегата Атанас Мерджанов (шум и

Показването и на седмичната програма се налага не само предвид факта, че в нея са включени доста интересни предложения, а и поради утвърдилата се напоследък парламентарна практика да се фалшифицират парламентарни стенограми.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание на чл. 41 от нашия правилник правя процедурно предложение за пряко предаване по БНТ и БНР на дебата по т.

следва: 1. Прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Проект за решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушение на Конституцията на Република България. Вносители са Искра Фидосова, Тодор Димитров, Димитър Лазаров, Десислав Чуколов и Екатерина Михайлова. 3. Проект за решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Седефчов Първанов и предложение до Конституционния съд

и допълнение към проект за решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на президента за нарушение на чл. 104 във връзка с чл. 98, т. 7, 9, 10 и 11 на Конституцията на Република България. 4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. 5. Второ четене на Законопроекта за развитието на академичния състав на Република България. 6. Проекти за решения за избиране на членове на Съвета за електронни медии. 7. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 8. Първо четене на Законопроекта за допълнение на Закона за частната охранителна дейност. 9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. 10. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за здравното осигуряване. 11. Първо четене на Законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. 12. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за промишления дизайн. 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, за изменение на Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество. Моля, гласувайте проекта за програма.

в установеното време – до 16.00 ч. преди началото на пленарната седмица, е постъпило предложение от народни представители от Коалиция за България в дневния ред за тази седмица да бъде включен Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „ Държавен вестник” бр. 22 и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „ Държавен вестник” от 2010 г. По правилник подлагам на гласуване направеното предложение за включване ... Заповядайте, госпожо Манолова.

Уважаеми колеги, предлагам в седмичната ни програма като точка първа да бъде включен проектът за Решение за създаване на Временна анкетна комисия, която да изясни скандалните разкрития относно грубото нарушение на Конституцията и Правилника за организацията и при гласуването и обнародването на промените в Закона за наркотичните вещества и прекурсорите. Става дума за безпрецедентен случай в парламентарната ни практика, когато представителите на управляващото мнозинство са си позволили да фалшифицират поправка в закон и то не в какъв да е закон, а в закон, който допуска рекламата на наркотичните вещества. За какво става дума? За няколко фрапантни нарушения. Първо, заместник-председателят на Комисията по здравеопазване – господин Пламен Цеков, си позволява в зала да заблуди Народното събрание като чете на глас поправка, която не е гласувана в Комисията по здравеопазване, и която на практика допуска скритата реклама на наркотични вещества. Второ, председателят на парламента Цецка Цачева си позволява да подведе президента и да представи за обнародване законопроект, който не е приеман от Народното събрание. Трето, появява се в „ Държавен вестник” трети вариант на този закон, който не е гласуван от Народното събрание. Четвърто, вместо да признае този колосален гаф, председателят на Народното събрание заблуждава народните представители, гражданите и президента като казва, че се касае за техническа грешка. Пето, като капак

Подлагам на гласуване предложението за включване като точка първа в работата ни за тази седмица – Съставяне на анкетна комисия със задача така, както е по предложението.

Моля? Има хора до Вас, ще Ви помогнат. Знам, че се затруднявате със системата. Изисква се известен потенциал, за да се работи със системата.

не е прието. Искам да поясня, без да има такава процедура: аз съм гласувала „за”, защото държа този случай да бъде изследван из основа и това ще се случи тогава, когато, най-вероятно в утрешния ден, ще имаме дебат по изменението и допълнението, където ще изнеса абсолютно всички факти по случая. Госпожо Манолова, Вашата процедура за прегласуване.

Уважаеми колеги, формално искам прегласуване, но по повод репликата на председателката на Народното събрание, че се иска капацитет, за да се гласува, ще Ви кажа, че се иска и капацитет, за да се прецени, че фактите и обстоятелствата около тази нагла измама няма как да бъдат констатирани по време на обсъждането на следващ законопроект. (Реплики от ГЕРБ.) Впрочем, самият факт, че председателят и заместник-председателят на парламента внасят поправка на този закон,

които ще реализират колосални печалби във връзка с тази на пръв поглед „невинна техническа грешка”, която допуска скритата реклама на наркотични вещества върху етикетите и опаковките на други стоки. Замислете се за какво става дума! Замислете се, че за първи път ръководство на парламентарна комисия си позволява да заблуди парламента и да чете в зала текстове, които не са внасяни, нито приемани в съответната комисия. Нагло е и нахално да се твърди и да се дискредитира допълнително парламентът, че имало, видите ли, подобни случаи на технически грешки. Не е първият този скандален случай, в който се подменя законодателната дейност на Народното събрание и с просто дописване от страна на управляващите се приемат закони. Е, питам Ви аз, защо е парламентът, след като някой тук, който седи по-нависоко, ще си дописва законите, които приемаме? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА направеното процедурно искане за създаване на анкетна комисия.

Молбата ми е да запазим в днешния ден един добър тон един към друг. Ние сме български парламентаристи и сме длъжни да държим високо името на българския парламент и подобни забележки от типа на това „какъв потенциал се изисква от народните представители” няма да подобрят качеството на нашата дискусия. Формалното ми предложение е по т. 6 от дневния ред, а именно – избор на членове на Съвета за електронни медии. Тази точка беше вкарана изключително скоропостижно вчера. Между другото видях тези, които са се подписали като предлагащи – това са господин Лъчезар Иванов и група народни представители. В рамките на шегата, ние се разбрахме с д-р Желев оттук нататък, ако има предложения за Здравната каса, аз да ги внасям от името на нашата група, а пък той да внася всички предложения, свързани с медиите.

Искам да се даде възможност в рамките на две седмици, да речем, просто да мине Великденската ваканция, да се направят номинации за членове на гражданското общество и медиите, и след това естествено това да влезе в дневния ред на Народното събрание. Моето формално предложение е т. 6 да бъде извадена от днешния дневен ред, за да може да бъде проведена процедурата, която Ви предложих. Благодаря Ви. Благодаря, господин Курумбашев. Подлагам на гласуване процедурното предложение за отпадане на т. 6 от приетата ни работна програма за тази седмица.

То се отнася за пряко предаване на дебата по Проекта за решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента Георги Седефчов Първанов – т. 3 от приетата програма. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за пряко предаване на т. 3 от приетата ни програма.

Прекратете гласуването, Гласували 213 народни представители: за 213, против и въздържали се няма. Предложението е прието единодушно. Господин Найденов, Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Поисках думата за процедурно предложение и предлагам да отпадне т. 7

За какво точно трябва да се говори, надявам се ще стане ясно след изясняване. Но с това предложение ситуацията е доведена до абсурд. Ще се опитам да обясня популярно: имаме два текста, публикувани в два последователни броя на „ Държавен вестник”, предлага се изменение и допълнение на какво? Не е ясно! Първият текст е гласуван на първо четене, пратен е за обнародване, но не е гласуван на второ четене. Вторият текст не е внасян, не е гласуван на първо четене, гласуван е по някакъв начин на второ четене, но също така е обнародван. За да се върнем към парламентарния речник, ще кажа – имаме флагрантно нарушение на правилата и на изискванията на Правилника на Народното събрание и на Конституцията на Република България. Имаме нарушения на правилата и на практиката за обнародване на закони. За да се разграничите от тази ситуация, която добива очертанията на грозна афера, госпожо председател - и като вносител, и като председател на Народното събрание, Ви моля да призовете народните представители да гласуват „за” отпадането на тази точка от дневния ред до изясняване на всички обстоятелства около публикуването на двата текста. Призовавам народните представители от мнозинството да подкрепят това предложение, защитавайки добрата парламентарна практика и парламентаризма.

Тъй като, господин Найденов, ме призовахте аз да призова мнозинството за подкрепа на Вашето предложение, искам да заявя следното: така наречената поправка, както аз я наричам, във всички писмени текстове, които съм изпратила до президента, е публикувана в „ Държавен вестник” в нарушение на чл. 42, ал. 2 от Закона за нормативните актове. И при техническа поправка, касаеща се в точка, в запетайка и т.н., Законът за нормативните актове е категоричен, че винаги се върви по реда на обнародването. Това означава: подпис на председателя на Народното събрание, който удостоверява конкретен текст за наличието на точка или на запетайка и указ на президента. От 2000 г. до момента съм констатирала в резултат на проверката единадесет случая на нарушения на чл. 42, ал. 2 на поправени, публикувани поправки без указ на президента. Заради това и за да бъде съобразена волята на народните представители, за да се изясни какво е гласувано тук, в тази зала, аз настоявам законопроектът, който съм внесла, да бъде разгледан по най-бързия начин. Ако ни остане време в днешния ден, ще искам процедура днес да го гласуваме дори, защото това наистина е недопустимо и не може по този начин ние като парламент, като народни представители да се държим. Заради това призовавам народните представители да гласуват „против” това предложение, тоест за оставане на т. 7. Защото това не е прецедент, колеги.

Затова става реч.

Правя процедура за прегласуване и моля управляващото мнозинство да не възприема това предложение като насочено срещу тях. И въобще идеята за анкетна комисия имаше за цел да съхрани авторитета на Народното събрание. Много е важно преди да пристъпим към повторно изменение на закона да изясним всички обстоятелства, които ни изправиха пред този ужасно неприятен казус, защото този въпрос – дали става въпрос за техническа грешка, дали става въпрос за неволна грешка, или за съзнателно подвеждане на пленарна зала, не трябва да стои в публичното пространство. Защото замяната на израза „име и/или изображение” с „наименование” стеснява приложното поле на закона прави възможна косвена реклама - чрез изображение, защото ограничението вече ще важи само наименованията на наркотичните вещества, които евентуално биха били обект на реклама. Това е тежкият проблем, който кънти, и той трябва да бъде решен! Затова ми се струва, че едно преразглеждане, включително на предложението за анкетна комисия, мисля, че всички имат интерес от подкрепата на предложението за проверка на всички обстоятелства и тогава да пристъпим към повторното изменение на закона, за да защитим публичния интерес това е. Уважаеми колеги, моля да преосмислите вота си! Нека сега тази точка да падне от дневния ред и след обстойна проверка на всички обстоятелства да пристъпим към окончателното

Благодаря Ви. Преминаваме към съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения от 24 март 2010 г. до 30 март 2010 г.: Проект за Решение на Народното събрание относно изпълнението на антикризисния план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г., и възлагане на Министерския съвет да внесе нов пакет от мерки за преодоляване на кризата. Вносител е Ангел Найденов и група народни представители. Разпределен е на всички комисии за произнасяне в съответните части на антикризисния план. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. Вносител е Лъчезар Тошев. Водеща е Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Съпътстваща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по околната среда и водите, съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Законопроект за приемане на Декларация по смисъла на чл. 11, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации

Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, съпътстващи са Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Вносители са Десислава Танева, Стоян Янков Гюзелев и Юлиана Колева. Водеща е Комисията по правни въпроси, съпътстваща е Комисията по земеделието и горите.

Проект за Решение за приемане на доклада на Държавната комисия по сигурността на информацията за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2009 г. Вносител е Министерският Разпределен е на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика и отбрана, Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”. и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на Президента на Република България за нарушение на конституционни норми и принципи. Вносители са Красимир Велчев и група народни представители. Законопроект за изменение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносители са Цецка Цачева и Лъчезар Иванов. Разпределен е на Комисията по здравеопазването. Годишен доклад на омбудсмана на Република Вносител е омбудсманът на Република България. Разпределен е на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление,

Водеща е Комисията по земеделието и горите, съпътстващи са Комисията по правни въпроси, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и Комисията по здравеопазването. Допълнение към проект за Решение за повдигане и поддържане на обвинение срещу Президента Георги Първанов и предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на Президента на

Проект за Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии. Вносители са Лъчезар Иванов и група народни представители. Проект за Решение за създаване на Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо нарушаване на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание при гласуването и обнародването на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в „ Държавен вестник”, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в следващия бр. 23 на „ Държавен вестник” от 2010 г. Проект за Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по повдигнатото срещу Президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията на

Вносител е Комисията за защита от дискриминация. Разпределен е на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите. Проект за Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии. Вносители са Лютви Местан, Камен Костадинов и Йордан Цонев. Проект за Решение за избиране на член на Съвета за електронни медии. Вносители са Лъчезар Иванов и група народни представители. На 25 март 2010 г. от Националния статистически институт са постъпили: справка за населението и демографските процеси в страната през 2009 г., предварителни данни за брутен вътрешен продукт и производителност на труда, заети лица и отработено време за четвъртото тримесечие на 2009 г. С мое писмо материалите са изпратени на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм и Комисията по труда и социалната политика. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 29 март 2010 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за бизнесклимата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през март 2010 г. С мое писмо справката е изпратена на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Материалът е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание.

от Цветан Асенов Цветанов – народен представител от 4.Многомандатен избирателен район Велико Търново, със следното съдържание: „Уважаема госпожо председател, Моля на основание чл. 72, ал. 1, от Конституцията на Република България да бъдат прекратени пълномощията ми като народен представител поради лични причини. С уважение – Цветан Цветанов 30 март 2010 г.” Въз основа на така подадената молба предлагам следния проект за решение: „РЕШЕНИЕ за прекратяване пълномощията на народен представител

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по въпроси, неуредени в този правилник, Народното събрание приема решение. Процедурата по чл. 103, ал. 2 от Конституцията на Република България за повдигане и поддържане на обвинение срещу президента за нарушаване на Конституцията, не е изрично уредена в нашия правилник, както и това, че до момента подобна процедура не е провеждана. Предвид горното е наложително приемането на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България. Ще прочета проекта на Решение за приемане на Процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване

чл. 86, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал. 2 от Конституцията на Република България РЕШИ: Приема процедурни правила за провеждане и обсъждане, и гласуване на повдигнатото срещу президента България Георги Седефчов Първанов обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България както следва: 1. Прочитане от представител на вносителите на мотивите и проекта за решение по повдигнатото срещу президента на Република

ал. 2 във връзка с ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 4. Поредността на изказващите се народни представители е според големината на парламентарната група, чиито членове са от най-голямата до най-малката по численост. Следва изказване на независим народен представител. Тази поредност се спазва до изчерпване на времето на парламентарните групи и общото време на независимите народни представители. 5. Даване на възможност на президента на Република България да вземе отношение по проведеното обсъждане. 6. Явно гласуване на Проекта за решение по повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията на Република България

Господин Миков, заповядайте. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, наистина сме изправени пред една процедура, която за пръв път се провежда в България не само в условията на новата ни Конституция, а въобще в историята на новата българска държава. Процедура, която трябва да създаде условия за ясно очертаване на отговорностите – отговорностите в една парламентарна република, но и процедура, която да даде достатъчна възможност в дискусията на тези, които са за повдигането на обвинение и тези, които са против, да имат равнопоставени условия като минимум.

тоест по поредността на големината на парламентарните групи, но истинският въпрос е да има една равнопоставеност на дискусията. Става въпрос за обсъждане на позиция, която е равноотдалечена. Става въпрос за изключителна важност на създаваната парламентарна практика. политическа партия ГЕРБ не е дошла на власт по революционен път, за да смята, че трябва постоянно да се държи революционно и трябва да мисли, че след време може да се случи пак в тази зала да се обсъжда повдигането на обвинение срещу друг президент с друго име, излъчен от други политически сили. Нека да имаме отговорността, че полагаме основите на една процедура, която във времето тези, които след нас ще бъдат в тази зала, също ще прилагат, не в зависимост от моментната политическа обстановка. И също така ползвам изказването си, за да не ставам втори път по процедурата, уважаема госпожо председател, мисля си, че е редно е редно с решение на Народното събрание да бъде поканен един от стълбовете на правителството – идеологът на икономическата политика, символът на това управление, човекът, който твърди, че не е разбрал, че пред него има стенографка, така пише в мотивите господин Симеон Дянков. Тук има едни твърдения, които не биха могли да бъдат установени по никакъв друг начин, освен ако Идеологът, Стълбът, Символът не дойде тук в пленарната зала и не каже пред народното представителство: „Аз не разбрах, че този разговор се стенографира”. противен случай, ако Вие не осигурите присъствието на господин Дянков, мисля си, има нещо, което трябва да се скрие от народното представителство и публиката.

Реплика? Госпожа Фидосова. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Миков! Както прочетох преди малко и Вие правилно се изразихте във Вашето изказване, в т. 3 ние сме предвидили максималната възможност като време, която е разписана в нашия правилник в чл. 48, ал. 2 във връзка с ал. 1. от ГЕРБ имаме 30 минути по процедурата, без да е удължавана – имаме 40. Вие имате 20 - примерно сега имате 30. Това е максимумът на правилника. Това, че днес имаме процедура – наистина имаме за първи път, колеги, процедура и такъв факт, и такава ситуация, в която трябва да приложим процедурата по чл. 103, ал. 2 от Конституцията, но това не налага нарушаване на нашия правилник и извънредна ситуация в Народното събрание. Поканен е господин президентът да присъства – зад знамето на стола аз не виждам никой днес. Процедурата, дебатът няма да бъде по отстраняване на господин Дянков

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Миков, това, което предлагате, означава да направим така, че да превърнем парламента в нещо като машина за гласуване, а не място, където ще има дебат, където ще се сблъскат различни позиции. Предварително да определим равнопоставеност на времето на тези, които ще гласуват „за”, и тези, които ще гласуват „против”, означава да решим това, преди да сме стигнали до гласуване. е пълен абсурд! Времето трябва да се разпредели между групите, а кой как ще гласува, това ще реши всеки един народен представител на база изнесените данни и на база на своята съвест и убеждение, каквото казва Конституцията. Вие в момента ни предлагате нещо, с което практически да нарушим Конституцията - да предрешаваме кой как ще гласува в един дебат. И още нещо искам да кажа. това, което предлагаме, наистина се залагат правила, които при следващ прецедент ще се поглеждат - ще се следват малко или много. Това, което се предлага в днешния ден, Това, което се предлага в днешния ден, е всъщност Народното събрание да влезе в своите правомощия и ако има основателни обвинения към президента, да ги изложи тук, защото България е република с парламентарно управление и държавният глава, президентът на България, е президент на република с парламентарно управление! Ние му предлагаме с цялото уважение към тази институция да дойде, да присъства, да чуе за какво става въпрос и накрая народните представители да решат как да гласуват, а не да се занимават със сплетни и това да слагат квалификации на един или друг министър, на когото може би не симпатизират, но това е нормално от страна на опозицията. Не вкарвайте дебата в друга посока! Дебатът е тук, дебатът в парламента е за това дали има нарушение на Конституцията от страна на държавния глава. Това ще трябва да решим,

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, уважаема госпожо Фидосова, уважаема госпожо Михайлова! Исках само едно да кажа – че чл. 48 по никакъв начин не отразява необходимата равнопоставеност, която би трябвало да съществува в дискусията, е ясно, че 162 души са тези, които искат внасянето на обвинение в Конституционния съд. Очевидно е, че другата част от Народното събрание не иска, не предлага на Народното събрание да поддържа такова обвинение. Съвсем ясно може да се осигури равнопоставеност в дискусията извън политическата подредба на чл. 48. Пак Ви казвам, веднъж - защото създаваме парламентарна практика, втори път - защото в тази дискусия трябва да се опитаме да бъдем максимално далеч от политическите страсти, които явно прозират и в мотивите на вносителите. Ваша воля е, нека го подложите на гласуване. Ние не искаме нищо повече, освен равнопоставеност на една такава дискусия, защото става въпрос за държавния глава, защото става въпрос за практика, която ще се отнася не само по отношение на този държавен глава. Вярвам, че липсата на реплики от страна и на госпожа Фидосова, и на госпожа Михайлова, затвърждава идеята господин Дянков – стълбът, стожерът, символът…

Уважаеми колеги, вземам думата, за да обясня, че в така предложените процедурни правила е заложен принципът за равнопоставеност. Но, господин Миков, равнопоставеността трябва да бъде между институциите – между Народното събрание и Президента. Неслучайно

От това следва, че президентът има възможност да говори колкото той прецени – дори повече от Народното събрание като цяло. цяло. Ако правим аналогия, която не е съвсем удачна, с други подобни процеси, които нашето законодателство познава, никъде няма изискване времето на обвинението да бъде, условно казано, равно на времето на защитата. Но трябва да има принцип на равнопоставеност – аз съм съгласна в тази част с Вас и считам, че той е заложен в така предложените правила. Тези правила своевременно съм изпратила на господин Първанов, той е запознат с тях, така че не е лишен от възможността да бъде тук, на това място (посочва), където никога не сме го виждали в състава на 41-то Народно събрание, или пък на балкона, когато присъства на полагането на нашата клетва като народни представители. Колеги, принципът за равнопоставеност е зачетен и той се съдържа в предложените ви процедурни правила. Изказване – господин Стоилов, заповядайте. Аз също поддържам предложенията, които обоснова господин Миков, защото ако говорим наистина за дискусия, в която ние не предпоставяме като свършен факт позициите на парламентарните групи, а изразяване на отношение към предложението за повдигане на обвинение, то тогава би трябвало наистина да има равнопоставеност на позициите, които поддържат повдигането на обвинение срещу президента, и тези, които го оспорват. Така че тук за мен въпросът е ясен, но опитът този дебат да бъде вкаран в руслото на други дискусии показва вече злоупотребата със самата процедура. Все пак искам да направя още едно предложение, което е редакционно, но то е важно и очаквам да го приемете, защото записът в т. 2 на предложението е неточен. Вие казвате: „ Даване на възможност на президента на Република България да отговори на повдигнатото обвинение”. Ние какво, разглеждаме вече едно обвинение, което е факт, на което той ще отговори ли? На повдигнатото. ЯНАКИ СТОИЛОВ: Няма повдигнато обвинение. Предполагам, че след като се прочетат мотивите на обвинителите, това, което би могъл да направи президентът, да отговори на предложението за повдигане на обвинение, защото самата Конституция казва в чл. 103, ал. 2, че обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от... Тоест към момента ние имаме предложение. момента нямаме формулирано обвинение. Имаме предложение за обвинение до момента, в който то не бъде подкрепено от изискуемия брой народни представители - поне две трети. Имаме предложение. Това, че Вие сте събрали

Вие сте в процедурата на предложение за обвинение. Дали то е подписано от 60, което е минимумът, или от 160, това в случая няма никакво правно значение. Дори със събирането на тези много подписи, според мен, вие политически сте допуснали грешка, тъй като в дискусията, което можете да постигнете максимално, е да се потвърди броят на подписаните. Той даже няма да бъде потвърден, защото вече освободихте един от народните представители, който се е подписал. Тоест Вие не провеждате дискусия, в която искате да убедите някой повече, а всъщност провеждате дискусия, която има за цел да потвърди подписите на тези, които са внесли предложението. Това вече за мен говори, че тази дискусия е изчерпана, преди да започне. За съжаление в България всеки политически скандал, колкото и да е голям, има по-висока интензивност от причината, поради която възниква. Аз съм обезпокоен не от конфликта между президента и финансовия министър, а от това, че в случая вие използвате един периферен въпрос за най-тежката процедура. Има много по-съществени поводи за дискусия в парламента. Това именно ще направи така, че в крайна сметка парламентът ще бъде дискредитиран от въвличането му в този спор, който явно няма юридически основания. Това е крайният лош резултат, защото независимо от заеманите позиции парламентът, а опасявам се и партиите в него, няма да излязат с по-голяма сила и с по-голям авторитет, защото парламентът става просто едно политическо събрание по тема, която за гражданите едва ли може да бъде водеща. Но така или иначе аз мисля, че Вие трябва не само да подложите, а и да приемете моето предложение, ако сме коректни към процедурата, защото... на възможност на президента на Република България да отговори на предложението за повдигане на обвинение. Защото той по-нататък, както Вие правилно сте записали в т. 5, има възможност да вземе отношение по проведеното обсъждане и само гласуването ще определи дали е налице повдигане на обвинение по изискванията на чл. 3 и основание Конституционният съд вече да разглежда обвинението.

Вие сте дългогодишен теоретик и аз се изненадвам, че тълкувате по този начин нормата в Конституцията. Според мен или не сте я прочели добре, или неправилно я тълкувате. Налага се да я прочета, за да разберат народните представители за какво става въпрос: обвинението се повдига пред Народното събрание от една четвърт от народните представители. Тоест изискват се 60 подписа, за да се повдигне обвинението пред Народното събрание. То вече е факт, макар че са се подписали 162-ма, а в Конституцията пише, че след като Народното събрание гласува това предложение, тогава то се поддържа пред Конституционния съд. Затова ще Ви прочета точно текста. Вие сами си направете извода: „Чл. 103. (2) Обвинението се повдига по предложение най-малко на една четвърт от народните представители...” Обвинението се повдига, то това вече е факт. Факт е от вчера, когато беше регистрирано това. и се поддържа от Народното събрание, ако повече от две трети от народните представители са гласували за това”. Мисля, че нормата е толкова ясна, че не се нуждае от тълкуване. Благодаря ви. (Ръкопляскания Заповядайте. Уважаеми господин Стоилов, уважаеми колеги от БСП и ДПС! Докога ще продължава партизанската тактика тази сутрин? Вече един час ни занимавате с процедури. Ако имате сериозни аргументи, ако не Ви е страх от този дебат, нека да го започваме. (Шум и реплики от КБ.) Ако не, ще слушаме цял ден процедурни предложения ту от господин Стоилов... Вече към десетина се събраха. Ако имате какво да кажете по същество, нека да не Ви е страх от този дебат, той може да започне. Иначе можем цял ден да прекараме в процедурни предложения, каквато явно е вашата цел, но това показва несигурност и страх. Това показва несигурност. Ако нямаше от какво да ви е страх, нямаше нужда тук един час да занимавате Четиридесет и първото Народно събрание и с пряко предаване цялото българско общество да слушаме слаби, слабички процедурни предложения. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма. Господин Стоилов, имате думата. Господин Димитров, Вие ще имате възможност да се изкажете в прякото предаване. Тази точка е извън обхвата на прякото предаване, така че моята цел е все пак да ориентираме правилно предстоящата дискусия по следващата точка.

въпросът е, че когато четем текстовете, в редица случаи се налага те да бъдат тълкувани. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Не, не, става дума, че всеки орган, който прилага закона, го тълкува. Нашето тълкуване няма задължителност за другите субекти, но ние не можем да се абстрахираме от необходимостта, защото моето тълкуване не е чисто буквално, тъй като текстът на Конституцията по смисъл означава: искането за обвинение се повдига по предложение. Вие, ако приравните началния факт на инициативата с крайния, то тогава тази процедура е безсмислена. Тогава просто трябва да се фиксира крайното число на депутатите. Това е била идеята на Конституцията. Отделен въпрос е дали този запис е най-прецизно изразен. Никой от вас и от нас няма да оспорва защото едното действие е инициативата, а другото е нейното по-нататъшно развитие. Всъщност ударението пада върху поддържащите обвинението, а не върху искащите. искащите. Мисля, че моят текст много точно изяснява смисъла на Конституцията. Друг е въпросът дали вие ще сметнете за необходимо да го приемете. Тук не става дума за никакви притеснения. Казах ви, че потенциалът на тази дискусия е изчерпан преди тя да започне. Ако искахте да използвате конституционната процедура, вероятно трябваше да мислите за някакви много по-съществени проблеми, мотиви, с които да бъде занимавано събранието.

ще намали допълнително доверието към парламента, независимо коя от тезите ще надделее в него и дали ще има или не обвинение пред Конституционния съд. Там вече се развива истинската юридическа защита, тъй като Президентът разполага и с възможности да привлече свой защитник, да отговаря по конкретните повдигнати в искането предложения. Благодаря. (Частични ръкопляскания ПИРИНСКИ (КБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, въпросът заслужава внимание. Ще ви насоча към текста на проекта за решение, който е предложен от вносителите. Точка 1 гласи: „Повдига обвинение срещу Президента на Републиката”. В допълнителното решение т. 1 гласи: „Повдига допълнително обвинение срещу Президента на Републиката”. съчетава това предложение за решение с вашето твърдение, че обвинението вече е повдигнато? И на двата документа пише „Проект за решение”. Тоест вие предлагате с тези проекти

трябва да правите разграничение между повдигането на обвинението и решението, което се предлага като проекторешение на Народното събрание. Ако четете внимателно, ще Ви стане ясно какво пише – „Решение за предложение до Конституционния съд за прекратяване на пълномощията на Президента”, а не „Проект на решение за повдигане на обвинение”. Аз отново твърдя – прочетете внимателно Конституцията – че обвинението се повдига от една четвърт от народните представители. И то вече е факт. Допълнителното обвинение, което сме повдигнали, също е в съответния срок, за да може Президентът да се запознае. И то също е факт. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Втора реплика към господин Пирински? Заповядайте, Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за да бъдем точни, чл. 103 от Конституцията ясно разписва две фази – фазата на повдигане на обвинението и фазата на поддържане. В момента фазата на повдигане на обвинението е измината, така че имаме повдигнато обвинение. Днес ще видим дали обвинението се поддържа. Така че всички реплики в тази посока са неоснователни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За трета реплика към господин Пирински – заповядайте, господин Лазаров.

Тодор Димитров. Фазите наистина са две. Конституцията ясно е разграничила възможността за повдигане на обвинение. Дадена е в правото на една четвърт от народните представители. така повдигнатото обвинение вече в Народното събрание като институция, ако се гласува по определения ред, е казано, че се поддържа и оттам то се придвижва към Конституционния съд. Това са две различни фази.

възраженията ви са абсолютно несъстоятелни.

Ако съдържанието на решението съответстваше на това решение, точката трябваше да бъде: „Предлага на Конституционния съд да прекрати пълномощията”. Вие сте записали „Повдига обвинение”. Това, за което говорите, фигурира в т. 2 – „Поддържа обвинението”. Така че т. 1 е съвършено безсмислена от гледна точка на Вашето собствено тълкувание. Господин Тодор Димитров фактически се съгласи с мен, казвайки, че това вече е изминат етап и че т. 1 на практика няма място тук. Господин Лазаров като юрист се опита малко да замъгли нещата, но те са съвършено ясни. Точка 1 от Точка 1 от гледна точка на вашата аргументация е несъстоятелна.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 процедурата, по която ще протече първият импийчмънт на държавния глава? Не само защото процедурните правила, които ни представихте, биха послужили като модел, по който – не дай си Боже – следващи народни събрания да разглеждат процедура по отнемане на правомощия на държавния глава, а и защото крайно време е да излезем от заблудата, че ние сме в режим на обсъждане на процедурни правила за едно тривиално решение на Народното събрание. Припомнихте ни, при това с апломб, добре познати истини, че България е република с парламентарно управление и Президентът е Президент именно в република с парламентарно управление. Браво, открихме топлата вода! Никой не Ви оспорва тези азбучни истини. Но има още една азбучна истина. Мислих да го кажа в изказването си по същество, но се налага сега да споделя, че неслучайно тази трудна за произнасяне дума „импийчмънт” навлезе в активния речник на българския език поради простата причина, че няма точен български аналог, тъй като обозначава една наистина по особена процедура - Народното събрание да отнема власт, която не е дало. Съзнаваме ли, че ако бяхме в режим Народното събрание да обсъжда проект за вот на недоверие на орган, който е избрало със свой акт,

Още съм на третата минута. Но не се притеснявайте, няма да запълня цялото време. Бях стигнал дотам, че принципът за пропорционалното разпределение на времето за изказване е неотменим, когато става въпрос за обсъждане на актове

народни представители обсъждат проект за отнемане на власт, която не сме дали ние, присъстващите в тази зала. Ние имаме амбицията,

с много по-висока отговорност, бих казал, с отговорност от друг ред, доста по-различен по-различен от процедурата, с която пристъпваме към други актове на Народното събрание. Или с други думи, тук политическото пристрастие трябва да отстъпи място на съзнанието за отговорност пред суверена, която отговорност трябва да бъде надпартийна. И съзнанието ни за особения характер на акта и на собствената ни отговорност трябва да се отрази още в процедурните правила, по които ще протекат дебатите в Народното събрание днес по втора точка от дневния ред. Аз пледирам, господин председател, поддържащите или тези, които са заявили, че ще поддържат обвинението срещу държавния глава, да имат равно време с онези политически сили, които са заявили вече, че няма да подкрепят процедурата за

предложението ни е достатъчно обосновано, при това без да съдържа идея Парламентарната група на Движението за права и свободи непременно да има повече време, за да представи своите позиции. Декларирам, че ние няма да използваме дори предоставените ни 24 минути. Въпреки това пледираме Вие да приемете процедурни правила за равнопоставеност на страните в тези дебати именно заради особения характер на процедурата. Защото тук не би трябвало да представяме теснопартийни позиции, а да представяме безспорни, несъмнени доказателства и аргументи, именно защото ще решаваме проблем, който е от компетенциите на суверена. Тоест имаме претенцията да отнемем власт, която е дадена от суверена. Конкретното ми предложение е поддържащите обвинението да имат равно пленарно време за изказвания с тези, които не го поддържат, с уговорката, че Парламентарната група на Движението за права и свободи няма да се възползва от тази възможност, ако я предоставите. Но именно защото имате съзнанието, че създавате процедурни правила, които ще бъдат приложими

Господин Местан, споделяйки казаното от Вас за отговорността, с която Народното събрание трябва да прибегне към тази конституционно разписана процедура и за да не изпадаме ние в ситуация да тълкуваме конституционни текстове, което не е наша работа, а е работа на Конституционния съд, както и за да излезем от този дебат, който е полезен, тъй като това е първа подобна процедура, която се провежда в парламентарната зала, аз предлагам т. 2

по същество веднага след прочитане на мотивите, му се дава възможност да отговори, за да не спорим ние дали е повдигнато или тепърва ще се повдига обвинението. Затова предлагам да стане „да отговори на мотивите”, а след това вече в т. 5 – да вземе отношение по проведеното обсъждане. Правя процедурно предложение и ще моля, господин председател, да го подложите на гласуване – „да отговори на мотивите”. Само да отговори на мотивите. Точка. Благодаря, господин Втора реплика? Няма. Господин Местан, ще се възползвате ли от правото на дуплика? Благодаря. Уважаеми колеги, господин председател, уважаема госпожо Цачева! Вероятно има логика в предложението Ви, защото това което казахте, звучи доста по-коректно доста по-коректно отколкото предварително раздаденият проект за решение от две точки. Но Вие ми отправихте реплика, която не засяга същината на изказването и на предложението ми. Аз говоря за равнопоставеност на страните като парламентарно представителство, нямам предвид фигурата на държавния глава. И отново повтарям, ние няма да се възползваме от повечето време, което евентуално ще ни бъде предоставено по процедурните правила. Поддържаме това си предложение обаче именно заради собствената Ви претенция, че създавате процедурни правила, на които ще стъпят и последващи народни събрания при аналогична ситуация. Не направихте коментар на това наше конкретно предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, вземам думата, защото наистина макар и на макар и на някои да им звучи, че водим един спор само по процедури, тези процедури наистина са важни, няма спор по това, при положение че за първи път стигаме до ситуация, в която Народното събрание ще проведе такъв дебат. Досега в историята на новата Конституция само веднъж е имало случай, в който са събирани подписи, и то над 60, които са внесени в Деловодството на Народното събрание, това е доста назад във времето, по време на Тридесет и шестото Народно събрание, но не се е стигнало до разглеждане вътре в залата. И наистина въпросът кога е повдигнато, кога имаме предложение за повдигане на обвинение и поддържане на обвинение е въпрос, който е добре да бъде изговорен най-малко тук, за да може, ако се налага Конституционният съд да се произнася в един момент с тълкуване, да има предвид и днешния дебат. Искам да отбележа, че това, което ни се предлага в чл. 103, преминава през три етапа. Първият етап е повдигане на обвинение, за което са необходими 60 народни представители. Вторият етап е поддържане на обвинението, което е повдигнато, за който вече са нужни повече от 160 народни представители. И след това се внася -нещо, което също е доста неясно терминологично в текста на Конституцията - пред Конституционния съд, където процедурата продължава. В този смисъл аз се обръщам към народните представители да подкрепят редакционната промяна, която направи госпожа Цачева за т. 2, защото тя ни вади от част от проблемите, които бяха разисквани тук. Обаче относно предложението за равнопоставеност на времето между тези, които ще се обявят или са се обявили вече за повдигане на обвинение, и тези, които са против повдигане на обвинение, аз имам аргументи против и още веднъж искам да ги развия. Това, че има повдигнато обвинение от 60 души, пък било то и в случая подписано от 162-ма народни представители, не означава, че когато стигнем до гласуване това непременно ще е същият брой от народни представители, които ще гласуват – може да са повече, може да са по-малко, всичко зависи от свободната воля на народните представители и тя е изразена в чл. 67 на българската Конституция. Ние не можем в едно решение по процедури да предположим вота. Член 67 от Конституцията казва, че: „ (1) Народните представители представляват не само своите избиратели, а и целия народ. Обвързването със задължителен мандат е недействително. (2) Народните представители действат въз основа на Конституцията и законите в съответствие със своята съвест и убеждения.” Това означава, че решението на парламентарната група независимо от това коя е тя, какво е, не предполага начина, по който ще гласува един или друг народен представител, за да може предварително да кажем: „Тези ще гласуват по този начин, другите ще гласуват по друг начин”. Смятам, че ако се приеме подобно нещо, то ще бъде нарушение на чл. 67 от Конституцията. Разбирам аргументите, които колегите казват: „Дайте да имаме повече възможност за аргументи”. Струва ми се, че по начина, по който предложихме проекта за решение дава една възможност за един доста по-равностоен дебат от такива, каквито сме имали по други важни теми. Например, тук за първи път предлагаме регламент, в който да има последователност на изказванията – нещо, за което опозицията във всеки един парламент се оплаква от управляващите. Във всеки един парламент се оплаква опозицията – и аз съм го правила, защото мнозинството, имайки повече време през тактики, по време на водене на заседанието, през изчакване, прави така, че опозицията да си свърши времето и управляващите накрая да останат само те да говорят. Виждате, че не сме предложили това. Предложили сме ред, по който да вървят. Нещо, за което винаги в спорове опозицията е настоявала да има поредност, да върви по големина на парламентарните групи. Коректно сме го предложили в текст, защото смятаме, че трябва дебатът да върви с аргументите „за” и „против”. В този смисъл подкрепяйки промяната, която прави госпожа Цачева, аз не приемам това, което ни се предлага като редакция от господин Миков и което беше развито от господин Местан, не заради друго, не заради това, че не е нужно да се чуят повече аргументи, а защото ще влезем в разрез с чл. 67 от българската Конституция и ще предположим вота на народните представители по нещо, по което дебат още дори не сме започнали да говорим. Още не е започнал дебата по този текст, по този проект за решение, който сме внесли. РУМЕН ПЕТКОВ (КБ, от място): Да почваме! Да почваме! Аз също се обръщам към народните представители да минем към следващата точка от дневния ред. Надявам се, че изчистихме процедурните въпроси. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ:

Уважаеми колеги, както обикновено ние се фокусираме върху процедурите, но не и върху същността и смисъла на акта, който предстои да гласуваме. Актът, който ще гласува парламента е „Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване на повдигнатото срещу президента на Република България обвинение за нарушаване на Конституцията”. Тоест трябва да започнем от ремонта на този акт, който, както се превърна в практика напоследък, отново ще бъде негоден, защото в случая не става дума за повдигане на обвинение. Става дума за искане на гласуване на повдигане на обвинение. Аз не съм съгласна нито с буквалния прочит на текста на Конституцията, нито с формалната аналогия с Наказателно-процесуалния кодекс, но, ако ще правим такава, тогава искам да Ви обясня, че с акта на решение за повдигане на обвинение парламентът се конституира като колективен орган, като колективен прокурор, който ще поддържа това обвинение, а подписалите се народни представители под искането са в ролята на обикновени разследващи полицаи, които предлагат на прокурора да вземе това решение. решение. Обръщам Ви внимание, че отново ще се приеме един негоден акт, с който в случая едва ли ще се стигне до неговата поправка, но остана практика да не обръщаме внимание върху текстовете, които приемаме.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

по отношение на решението и то да придобие вида: „Приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по предложението за повдигане на обвинение”. налице едно предложение за повдигане на обвинение и това е във връзка с ал. 2, мисля, че беше на чл. 104 от Конституцията. Налице е акт от тези 161-2-ма ли бяха, предложение за повдигане на обвинение пред Народното събрание и ние обсъждаме този документ, който се явява предложение за повдигане на обвинение. Неслучайно акцентирам няколко пъти върху конституционния текст и това предложение за повдигане на обвинение става акт на Народното събрание, когато се гласува от Народното събрание. То тогава става официален

„Реши: приема процедурни правила”, аз бих предложила в движение това да звучи така: „Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Конституцията на Република България”. За да сме ясни, че това е по тази процедура, а както каза госпожа Михайлова – нека Конституционният съд, ако се стигне до него, да тълкува кой е моментът, това проект ли е или вече има повдигнато обвинение и т.н. Предложението ми е в заглавието, наименованието на решението да бъде: „Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Конституцията на Република България”. Съответно това да бъде изписано и в диспозитива: „Приема процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Конституцията на Република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

текстът не е този, който предложих, съм съгласен, че върши работа. Използвам правото си на дуплика, за да Ви предложа нещо, което съм пропуснал, което господин Пирински ме подсети – че аналогичен текст би следвало да се направи като корекция и в чл. където става ред за прочитане на „Проект за решение по повдигнатото”, а вместо „повдигнатото” да бъде по текста, който Вие предложихте за заглавието на решението,

Няма. В такъв случай, уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване по реда на предложенията, които са постъпили. Започваме с първото предложение, което беше направено от народния представител Миков, а именно: „Времето за обсъждане се разпределя поравно между поддържащите обвинението и тези, които са против”. Правилно ли зачетох текста, господин Миков? Той не е в залата. Подлагам на гласуване предложението на господин Миков.

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Цецка Цачева. Моля народните представители да гласуват.

ще подложа на гласуване второто предложение на госпожа Цачева и ще го зачета: „Решение за приемане на процедурни правила за провеждане на обсъждане и гласуване по чл. 103 от Конституцията срещу президента на Република

вместо „повдигнато обвинение”. Така мисля, че вече стана ясно. Моля народните представители да гласуват.

Сега, уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване целия Проект за решение, разбира се, със съответно направените корекции, които преди малко ние тук гласувахме и приехме. Ако обичате, гласувайте.

В навечерието на светлия християнски празник Възкресение Христово Народното събрание е домакин на експозиция: „Вечните образи на Великден”, която представя копия на най-известните икони, създадени през вековете по българските земи. Всички народни представители са поканени на откриването в Клуба на народния представител в почивката. Обявявам, че от 11,00 ч. има извънредно заседание на Комисията по здравеопазването. Тридесет минути почивка. В 11,30 ч. започваме.